podrazumeva.Zahvaljujem se.Ja ću, kao i do sada, uvek podržati predloge koji su dobri za građane, za narod, za sve one koji žive u Srbiji, za one ljude koji žive na selu i od sela.Ovaj predlog je veoma bitan za sve nas izgradnja i rekonstrukcija mostova, izgradnja saobraćajnica. To je nešto što je bitno za sve naše građane ovde u Srbiji i za one Hercegovini.Mislim da je ovo ispravna stvar, uvaženi ministre. Ovo ćemo svi podržati. To je ispravno i veoma je potrebno. Na ovaj način daćemo veću mogućnost ulaganja, pravljenja novih prijateljstava, dovođenja investitora i na ovaj način imaćemo mogućnost da rešimo veliki broj problema koji se tiču svih naših građana i ovde kod nas u Srbiji, a i onih u Bosni željan i voljan da neke stvari se reše konačno. Inače, mi smo 2000. godine napravili tu saradnju, priznali smo Bosnu i Hercegovinu, imamo te diplomatske odnose, ali do dana današnjeg nemamo

šta je veliki problem. Svi znamo šta znači reka koja je veoma jaka i moćna, gde se mogu uraditi veći broj hidroelektrana, kao što je hidroelektrana kod Bajine Bašte. To je velika potreba. Na ovaj način, kada bismo to uradili, kada bi Sarajevo imalo volju i želju da se taj naš odnos konačno reši… Inače, Republika Srbija i naš predsednik stvarno ima veliku želju i volju da se to reši i to na svakom mestu pokazujemo. Želimo da imamo najbolje odnose sa našim komšijama, sa našim prijateljima i to radimo i pomoć u vezi vakcina, oko izgradnje puteva i svega onoga.Konačno, i poslanički klub u kome sam i ja je poslanički klub gde imamo mogućnosti i želje da taj most pravimo, da radimo jer mi smo isto. Mi smo jedan narod. Mi živimo ovde u Srbiji. Naša zemlja je Srbija, ali naša želja jeste to da se još poboljšaju ti odnosi, da ruka prijateljstva bude tu, urađena na najbolji način i da konačno, kada to uradimo i ove mostove, kada uradimo sve što je započeto, da rešimo problem i te granice sa naše strane.Koliko ja znam, ide sve kako treba i očekujem očekujem da to bude i od Sarajeva, da to prihvate, da se to uradi na najbolji način i da konačno rešimo problem hidroelektrana, rešavanje energije, jer to je jedna od mogućnosti da sutra nemamo problema sa ovim mini hidroelektranama, da se rade, da se zabranjuju, već da imamo mogućnost četiri ili pet hidroelektrana velikih da uradimo, kao što je kod Bajine Bašte i da to bude rešen problem energije u našoj zemlji Srbiji.Još jednom, ja ću kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke podržati sve ove predloge, jer jedana od najbitnijih stvari je izgradnja mostova. Mostovi između naroda je nešto najbitnije. Mi te mostove gradimo, pravimo, širimo.Voleo bih da generacije posele nas na tim mostovima, na tim putevima sipaju cveće, da to bude nešto što je najlepše, da nema više mržnje, već da bude ljubavi i poštovanja i, ono što je najbitnije, da uvažavamo svakog, pa nije bitno bitno ko je koje vere. Jednostavno, mi smo svi ljudi i kao takvi moramo na svakom mestu biti takvi kakvi jesmo.Država Srbija je zemlja koja širi svoje grudi i želi svakom da pomogne. Očekujemo to i sa druge strane.

Hvala, ako neko nije čuo, najlepši poslaniče iz najlepše opštine, iz najlepšeg grada u Srbiji.Reč

ovim zakonom se potvrđuje Sporazum Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između naše dve zemlje.Od 11 mostova na Drini, Savi i Uvcu, koji će biti rekonstruisani i održavani, u nadležnosti Srbije će biti šest mostova, a Bosna i Hercegovina će brinuti o pet mostova.Srbija je za ovaj projekat u naredne tri godine obezbedila 15 miliona evra i još jednom pokazuje nameru da se pomogne našem narodu preko Drine, a ujedno spremnost za dalji napredak u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.Regionalno povezivanje je najvažniji način i uslov razvoja naših država, pa i ovaj sporazum će doprineti stvaranju uslova za što bolju komunikaciju, trgovinu, protok robe i kapitala i povezanost na svaki način.Najveći infrastrukturni projekat regiona je svakako autoput Beograd-Sarajevo, koji će biti realizovan u narednih nekoliko godina, a ukupna procenjena vrednost projekta je dve milijarde evra, koji će delom biti finansirani od Republike Turske.Srbija Turske.Srbija je prošle godine već krenula u izgradnju prve deonice od Sremske Rače do Kuzmina u dužini od 18 kilometara i preuzela na sebe da investira izgradnju mosta na Rači, a vrednost investicije je 220 miliona evra.Saradnja Republike Srpske i Srbije nikada nije bila bolja. Za građane je najvidljivija saradnja u oblasti ekonomije i zajedničkih investicija.Trenutno ne postoji nijedna opština u Republici Srpskoj gde Srbija nije investirala određena sredstva u infrastrukturne projekte po predlozima i potrebama samih opština i gradova. Tačnije, u 48 jedinica lokalnih samouprava u Republici Srpskoj i u svim opštinama koje se nalaze u drugim delovima Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom investirano je u infrastrukturne projekte, vrtiće, domove zdravlja, domove kulture, škole.Srbija škole.Srbija je u zadnjih sedam godina u različite projekte u Republiku Srpsku uložila oko 60 miliona evra, a samo u budžetu za ovu godinu izdvojeno je pet milijardi dinara za jedan od najznačajnijih projekata, a to je aerodrom Trebinje.Ukupna količina sredstava koje je Srbija opredelila za ovaj projekat je 55 miliona evra. Trebinje će imati šansu da bude jedna od najposećenijih turističkih destinacija u ovom delu Balkana i realizacijom ovog projekta očekuje se rast i razvoj privredne aktivnosti, dolazak novih investicija i otvaranje novih radnih mesta.Pre neki dan potpisan je Sporazum o izgradnji gasovoda koji se povezuje na Balkanski tok i koji će doneti sigurnost snabdevanja gasom većeg dela Bosne i Hercegovine, a u taj projekat će biti uloženo oko 125 miliona evra.Na Balkanski tok od Inđije vezaće se gasna interkonekcija prema granici sa Bosnom i Hercegovinom. Magistralni gasovod će biti dugačak 325 kilometara, prolaziće kroz Republiku Srpsku, a jedan krak će ići prema Federaciji.Kapacitet gasovoda je 1,2 milijarde kubika gasa godišnje i zaista je ovo jedan strateški projekat koji će omogućiti gasifikaciju velikog dela Bosne i Hercegovine.Trenutno je ekonomija najjača spona naše dve države i Srbija je veliki spoljno-trgovinski partner Bosne Zbog velikih investicija naše zemlje jako nam je bitna stabilnost i mir u celom regionu.Dakle, CEFTA i EU su dva ključna tržišna regiona Zapadnog Balkana i svaka integracija regiona po tom pitanju može uticati na povećanje BDP-a.Treba napomenuti da je Srbija treći najveći investitor u Bosni i Hercegovini sa dosadašnjim uloženim kapitalom od preko milijardu evra i drugi spoljno-trgovinski partner sa oko 13% u trgovinskoj razmeni prošle naše dve zemlje su prirodno upućene jedna na drugu. Srpske firme i brendovi su prepoznati na bosansko-hercegovačkom tržištu. U svakom slučaju, privredna saradnja je daleko bolja od političke saradnje, koja je uvek opterećena događajima iz bliske prošlosti.Srbija je spremna i to se pokušava na svim nivoima, da se politička saradnja unapredi, pa je tako skoro i dala saglasnost za otvaranje konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru do kraja ove godine.

kako bi se u budućnosti efikasnije rešavali problemi koji opterećuju odnose ove dve zemlje.Opredeljenje Srbije će i dalje biti bliska saradnja sa našim narodom u Republici Srpskoj kada je to god moguće.Srbija je do sada mnogo pomagala. To će i nastaviti u narednom periodu i to nam niko ne može zabraniti.Svakako, i ovaj sporazum današnji u interesu naše zemlje i u danu za glasanje poslanička grupa Jedinstvene Srbije će podržati ovaj sporazum.Zahvaljujem. ima narodna poslanica Dijana Radović. pre više od jednog veka, jedan od najpoznatijih srpskih socijalista pre Prvog svetskog rata, Dimitrije Tucović govorio je da Balkan pati od suviše čestih granica. Danas, 120 godina kasnije, te granice su još uvek izražene, nekada fizičke, nekada političke, a vrlo često i u svesti ljudi.Vlada Republike Srbije svakodnevno, kroz svoje aktivnosti, pokazuje nam kako te granice prevazilazi iznova i iznova, pre svega dobrom saradnjom i dobrosusedskim odnosima, ali i solidarnošću koju pokazujemo u ovim teškim vremenima, ustupajući vakcine, našim susedima iz regiona.Sporazum koji je danas na dnevnom redu, između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH, o održavanju o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između ove dve zemlje jeste primer kako se granice i barijere prevazilaze na taj način što se zajedničkim aktivnostima i saradnjom otvaraju i nove saradnje i produbljuje postojeća.Ove prostore istorija je povezala tokom prethodnih decenija i vekova, geografskim, ekonomskim, demografskim, kulturološkim, porodičnim vezama, tradicijom uzajamnih poslovnih odnosa, ostavljajući nam zadatke koje zahtevaju kontinuiranu bilateralnu saradnju. Srbija pokazuje da daje poseban značaj očuvanju i razvoju i daljem unapređenju bilateralnih odnosa i kada je u pitanju parlamentarna saradnja, čiji smo mi deo, a koja je i važan činilac sveobuhvatnih procesa.S tim u vezi, podsetila bih i na nedavni susret predsednika Narodne skupštine, Ivice Dačića i predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojše Radmanovića, kao i na formiranje i aktivnost poslaničke grupe prijateljstva sa BiH. Na ovaj način institucija Narodne skupštine Republike Srbije daje svoj veliki doprinos unapređenju bilateralne saradnje dve zemlje, ali takođe pokazuje koliku važnost Srbija pridaje prijateljstvu sa BiH.Potpisani BiH.Potpisani Sporazum o održavanju rekonstrukciji mostova na rekama Drini, Savi i Uvcu od višestrukog je značaja. Sa njim se unapređuje drumski saobraćaj, poboljšavaju se uslovi života ljudi koji žive u ovim krajevima, otvara se brži protok ljudi i robe, nove investicije Zajedničkim ulaganjem u infrastrukturu Srbija i BiH ušle su u jednu novu fazu, a to je faza regionalnih odnosa i regionalne saradnje i važno je da se ova praksa nastavi i na druge sektore, jer je multisektorsko povezivanje važan uslov za prosperitet država u regionu.Ovi projekti su važni jer omogućavaju da se narodi povezuju, povezivanje naroda biće rezultat tako što će biti bolja budućnost za sve građane koji žive na ovim prostorima, bez obzira kom narodu da pripadaju.Srbija

nekom od ranijih izlaganja govorila sam i istakla značaj autoputa Beograd – Sarajevo, i to jeste jedan od najvrednijih i najvećih projekata, ne samo između ove dve države, već i Balkana. Za nas je značajan ovaj autoput i zbog toga što će to biti prvi autoput između Srbije i neke od zemalja u regionu gde ćemo imati zajedničke granične prelaze, a takođe tj. u Sremskoj Rači na teritoriji Srbije, a u Kotromanu na teritoriji BiH.Ovi BiH.Ovi integrisani granični prelazi doprineće bržem i lakšem protoku ljudi i robe, manjim transportnim troškovima, skraćenju čekanja na granicama, jednostavno, ubrzaće i olakšaće i putnički i teretni saobraćaj, a takođe će

regionalnih odnosa, u jednu fazu koja će se meriti ostvarenim, izgrađenim projektima, zapošljavati nove ljude, uspostaviti nove mostove, izgraditi nove puteve, ali takođe i razviti privrede ove dve države, što će za krajnji cilj imati dobrobit građana i Srbije i BiH.Ovakva politika predstavlja trajno opredeljenje koje, verujem, ima podršku i građana Srbije, ali i građana BiH, jer su ovo projekti i ciljevi koji vode region ka daljem ubrzanom razvoju i putu ka EU.Imajući u vidu da su moje kolege iz poslaničke grupe SPS govorile sa stručnog aspekta o važnosti ovih 11 mostova, a s obzirom na to da dolazim iz jedne, mogu slobodno reći, kada je u pitanju granica sa BiH, najspecifičnije opštine u Srbiji, opštine Priboj i osvrnuću se na ovaj sporazum i koliko on ima značaj na lokalno stanovništvo.Specifičnost

To podrazumeva da veliki broj građana naše opštine svakodnevno zbog isprepletanosti administrativnih granica, zbog posla, zbog školovanja ili zbog rada na svojim imanjima, prelazi čak četiri granična prelaza.Za nas su važna ova tri mosta na Uvcu, pre svega, zato što prvi most na Uvcu koji će se rekonstruisati jeste i najviše opterećeni glavni granični prelaz za sve ove stanovnike, za tranzitni, kao i za putnički saobraćaj. Izuzetno je opterećen, a takođe tokom proteklih godina, kada je bio i jedini granični prelaz, gde se otežalo svakodnevno funkcionisanje naših građana i zbog toga što su svakodnevno građani opštine Priboj u Srbiji, ali i građani opštine Rudo u BiH svakodnevno čekali kako bi prešli na drugu stranu.Drugi most koji je tema i koji je predmet ovog sporazuma je most u Carevom Polju, takođe, na reci Uvac koji je u velikoj meri olakšao svakodnevni život građana ovih pograničnih krajeva na taj način što je 2016. godine na zajedničku inicijativu opštine Priboj i Rudo otvoren posle 25 godina za pešake i za granični saobraćaj. Na taj način smanjilo se čekanje i građani opštine Priboj mogli su brže i lakše da dolaze do željenih mesta.Rekonstrukcijom i obnovom ovih mostova na reci Uvac, kao što sam rekla, olakšaće se svakodnevni život svih građana koji žive u pograničnom delu, a za građane ove dve pogranične opštine posebno. Ovaj projekat ne meri se samo metrima asfalta, već i u prilici da mogu brže i lakše da rešavaju zajedničke probleme sa svojim susedima i da mogu mnogo brže da razmišljaju o nekom društveno-ekonomskom razvoju, kao i zapošljavanju.Ovaj sporazum doprineće boljem privrednom razvoju ove dve opštine, njihovom povezivanju, izgradnji čvršćih odnosa i sa srpske i sa bosanske strane, što će doprineti i daljem razvoju bilateralne saradnje između Srbije i BiH.S obzirom na

istakla bih i posebno napomenula afirmativne i dobre primere lokalnih samouprava ove dve države. To je svakako Memorandum o uspostavljanju međusobne saradnje koje su u februaru potpisale četiri opštine ove dve države. To su opštine Priboj, Rudo, Čajetina i Višegrad.Takođe, važno je da pomenem i Povelju o bratimljenju koju su juče potpisali predsednici opštine Priboj i Rudo, a cilj ove povelje jeste da dugoročno poveže i unapredi saradnju između ove dve opštine u oblasti privrednog razvoja, turizma, omladine, sporta, prosvete, ali i u drugim oblastima koje su važne za funkcionisanje i obostrani interes ove dve pogranične opštine.Moram da napomenem da dobra zajednička saradnja opštine Priboj i opštine Rudo jeste razlog što sve ove stanovnike opštine Priboj čini život manje komplikovanim i zato nam je posebno značajna ova podrška sa republičkog nivoa, a kroz ovakve zajedničke projekte, projekte, kako bismo doprineli, kao što sam malopre rekla, lakšem životu građana na ovim prostorima.Ne mogu a da ne pomenem da bi ovakvo zajedničko infrastrukturno rešenje dve države bilo značajno i za održavanje i rekonstrukciju puteva u samom graničnom i međugraničnom pojasu sa BiH, a koje su zbog isprepletanosti administrativnih granica i nadležnosti javnih preduzeća i država neretko zanemareni, a saobraćajne su izuzetno frekventne i opterećene, a samim tim značajni za naše građane. Tu posebno mislim na one rubne delove i rubne saobraćajnice koje se odnose i na završetke jedne, odnosno druge države i gde često dolazi zbog nadležnosti javnih preduzeća koje održavaju te deonice.Bez ovakvih zajedničkih međudržavnih projekata u svim poljima infrastrukture, koji polaze od realnih problema običnog čoveka, od realnih potreba običnog čoveka, kao i težnje za unapređenjem kvaliteta života ljudi koji žive u pograničnim krajevima, ne možemo ni očekivati da oni ostanu da žive u tim područjima.Međudržavna saradnja u oblasti infrastrukture jeste zato i potreba i nužnost pograničnih delova, jer se infrastrukturni resursi protežu i preko administrativnih granica, a ulaganje u njihovo održavanje i rekonstrukciju značajno će se osetiti kod građana i jedne jedne i druge strane.Takođe, smatram da ulaganje u ove mostove ne doprinosi samo boljoj saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine, već ima jednu širu regionalnu dimenziju zato što se upravo ovi mostovi na reci Uvac nalaze na putnim pravcima ka Crnoj Gori i u blizini su graničnog prelaza Čemerno. Zato smatram da će ovo ulaganje imati taj veći regionalni značaj, a Srbija kao lider u regionu će svakako nastaviti uspešno da gradi i održava veze i sa ostalim našim susedima. Zbog toga smatram da zadatak i cilj svih učesnika kako onih na lokalnom, tako i na republičkom nivou treba da bude da granice koje su pred nama prevazilazimo tako što ćemo bolje sarađivati, tako što ćemo tu saradnju unapređivati i na druge segmente društvenog života, ali takođe i negovati dobre odnose sa susedima.Ovaj

Iskreno me raduje sve učestaliji dijalog između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Učestaliji dijalog koji prate konkretna dela, sigurno je jedno od konkretnih dela upravo Zakon o potvrđivanju Sporazuma o održavanju putnih međudržavnih mostova između naše dve zemlje.To je dobar znak uspešne regionalne saradnje i pokazuje danas da je Srbija doživela promene i da želimo bolju saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Pokazuje danas da su reči srpske politike ne samo reči koje rekonstruišu i održavaju stare mostove, već reči koje grade mostove između naroda na različite načine i ceo region je mogao, posebno u poslednje vreme da vidi šta znači srpska zadata reč.A odakle mi pravo da to kažem? Da li je Srbija rekla – želimo da vodimo politiku mira? Jeste, rekla je i nijednim korakom, nijednim potezom nismo zgazili na mir u regionu i rekli smo - mi smo zainteresovani za stabilnost BiH i rekli smo – mi smo garant Dejtonskog sporazuma, ali ćemo poštovati sve što odluče tri konstitutivna naroda i dva entiteta za koja smo podjednako zainteresovani. Vodimo politiku mira, jer je to srpska zadata reč.Jesmo li rekli – želimo u regionu politiku solidarnosti? Rekli smo i 2015. i 2017. godine u poplavama smo pomogli našim sunarodnicima u Albaniji, Makedoniji, 2020. i 2021. i Hrvatskoj i BiH posle krvavih zemljotresa koji su se dogodili.

svim država. Zato smo postali regionalni centar za vakcinaciju, 7.500 privrednika se ovde u centru Beograda vakcinisalo i za toliko puta je ovaj region jači, region zapadnog Balkana.Rekoh, Srbija želi da vodi politiku solidarnosti, jer je to srpska zadata reč. Nismo mi samo prijatelji susednim zemljama, mi smo napokon jaka matica našem narodu u regionu. I ne treba mi to da govorimo iz poslaničkih stolica, ne treba mi to da govorimo iz Beograda, čujte samo reči naših vladika i u BiH i u Hrvatskoj. Znate li koliko svakom detetu i u Drvaru i u Petrićevcu znači obnovljena osnovna škola i vrtić i koliko našem narodu znači izgradnja aerodroma u Trebinju i koliko našem narodu u Republici Srpskoj znači obnova svakog lokalnog puta, svakog aerodroma, svake obilaznice, koliko našem narodu znači izgradnja ovih putnih međudržavnih mostova.To je srpska zadata reč, da poštujemo tuđe, ali i beskrajno volimo svoje. Čujte samo šta kaže i opozicija i pozicija u Republici Srpskoj, nikad niko nije pomogao Republici Srpskoj, nikad niko. Nikad niko za 20 godina, nikad niko Republici Srpskoj nije pomogao za 20 godina, koliko je pomogla Republika Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem, nikad niko za 20 godina i to je srpska zadata reč. Rekli smo – želimo stabilnu ekonomiju, ne samo srpsku, nego i celog regiona i nismo ostali samo na rečima, nego smo ponudili projekat mini Šengena. Lek i ozdravljenje celog regiona.Znam da da nisu još uvek zaboravljene one stotine izbegličkih zavežljaja i da nisu i nikad neće biti povraćeni svi oni životi koji su izgubljeni u ratovima u ovom regionu, ali znam da ćemo naći 1000 tema iz prošlosti koje će biti dovoljne da uprem prstom u bilo koga ili on u mene i znam da napokon treba da sednemo za isti sto, da ne politizujemo ove teške i krvave teme iz prošlosti. Znam da treba da razgovaramo o njima, jer na svakom početku treba da postoji dijalog i to mi upravo činimo.Takođe znam da je naša kopča danas u sadašnjosti i u budućnosti upravo ekonomija i da će se naš zajednički glas u Briselu mnogo bolje čuti, nego pojedinačan samo srpski.Zato za sve one koji sumnjaju u srpsku zadatu reč, ali takođe i za sve one koji stavljaju klipove u točkove naše regionalne saradnje, želim da postavim pitanje, ne kao narodni poslanik, ni kao pravnik, već kao običan čovek – ima li i šta lepše od toga da gineš za svoju državu? Mislim da bi danas Srbija rekla – ima, da za Srbiju živiš, jer je to srpska zadata reč, da za Srbiju napokon živiš. Hvala. Hvala.Narodni poslanik Nebojša Pavlović. Hvala.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, pred nama je danas tačka dnevnog reda koja se odnosi

BiH.Želim da na ovu temu uradim jednu retrospektivu radova vezano za infrastrukturne projekte koji su od velike važnosti, kako za Srbiju i njene građane, ali isto tako i za čitav region.Kada je objavljen plan „Srbija 2025“ koji je obelodanio predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić videli smo da će Srbija postati moderna, uređena i evropska zemlja na koju će biti ponosan svaki stanovnik ove zemlje.Govorili su svakakve gluposti i smejali se predsedniku kada je na konferencijama crtao buduće, za nekoga možda životne trase i pogled u svet, a smejali su mu se oni koji za vreme svoje vladavine nisu bili u stanju da urade ni jedan kilometar autoputa, već su se bavili isključivo asfaltiranjem svojih dvorišta, svojih imanja, krugova u okviru svojih fabrika.Infrastrukturni projekti koji su najavljeni ove godine jesu čak osam autoputeva koji će se graditi u našoj Srbiji i mislim da mnoge velike svetske i ekonomske sile nisu u stanju da se upuste u ovakvo važne infrastrukturne projekte kakvi će se realizovati kod nas.Ono nas.Ono što na mene definitivno ostavlja najjači utisak jeste to da po prvi put u istoriji ove zemlje, ali po prvi put i u ozbiljnom planu i programu Vlade i predsednika države baca se akcenat na naša sela.Kompletno uređenje kanalizacione mreže, uvođenje širokopojasnog interneta o kome smo razgovarali prethodnih nedelja, uliva nadu da će stanovnici seoskih sredina imati jednako gotovo dobre i kvalitetne uslove za život kakve imaju stanovnici gradskih naselja.Ono što želim da istaknem sa ovog mesta jeste da iznesem pohvale koje dolaze iz opštine Smederevska Palanka i da kažem da je to opština koja je ušla u projekat „Čista Srbija“, koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i ovim projektom podrazumevano ili obuhvaćeno je da kompletno sva sela iliti nekih 85% palanačkih sela bude pokrivena sa kanalizacionom mrežom gde će se graditi savremene stanice za prečišćavanje otpadnih voda.Upravo želim da iskažem zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću, ali i vama ministre što na ovaj način dajete priliku mladom čoveku da se duboko razmisli u trenutku kada možda pomišlja da napusti svoje selo i ode u veći grad ili opštinu. Upravo njima šaljemo jasnu poruku da ćemo im obezbediti osnovne elementarne uslove za život, a tu pre svega mislim na struju, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, internet. Lokalne samouprave da se potrude da u okviru svog budžeta pronađu sredstva za rekonstrukciju seoskih domova kultura, mesnih zajednica, izgradnju novih dečijih igrališta i kada uradimo sve ovo što sam naveo stvaramo jednu pozitivnu klimu da se upravo u tom selu otvori i neko novo radno mesto.Koliko mesto.Koliko Srbija želi da brine o svojim građanima govori ta činjenica da je opština Smederevska Palanka 2016. godine, govorim u periodu od samo pet godina, bila opština koja nije imala uličnu rasvetu, koja je bila najzaduženija opština u Srbiji, koja nije imala uredno vodosnabdevanje, a danas zahvaljujući i predsedniku države i Vladi Republike Srbije, ali i svim resornim ministarstvima to je opština koja u okviru svog budžeta može samostalno da planira izgradnju iliti rehabilitaciju i rekonstrukciju određenih lokalnih saobraćajnica, zamenu vodovodne mreže, izgradnju novih igrališta, a sve to je bila misaona imenica za sve nas koji dolazimo iz te opštine.Kada prođete kroz jedan ovakav negativan proces i kada znate u kakvom je stanju Srbija bila do 2012. godine utoliko vam teže padaju optužbe koje dolaze od strane onih koji nisu marili za građane Republike Srbije, nisu učinili ništa za njih, a imali su priliku.Postavlja se pitanje, da li su Đilas i kompanija mogli bolje od onoga što su učinili ili je katastrofalno stanje njihove politike plod elementarne nesposobnosti? Tada postavljenje poslušničkih kadrova na važna mesta u državi dala su rezultat u glupim i nepromišljenim odlukama, jer su se takvi kadrovi isključivo bavili izgradnjom sopstvene karijere, a manje izgradnjom ili gotovo da se nisu bavili izgradnjom škola, bolnica i puteva.Rezultat njihove politike jeste i puka pohlepa, jer prethodnih nedelja vidimo da, znate, svi ti novci koji su završili, što se pominje, koji su završili i na Mauricijusu, u Hong Kongu, u Švajcarskoj, pa građani moraju da znaju građani moraju da znaju da su to naše narodne pare, da su to pare naše dece, naših očeva, majki.Građani moraju da znaju i ja želim ovom prilikom da građanima prenesem poruku da dobro upamte ovo lice, da dobro upamte ovog čoveka, jer upravo su zbog ovog čoveka tada mnoge porodice gladovale, upravo zbog ovog čoveka mnogi su ostali uskraćeni za svoja socijalna primanja, a Srbija je ostala zbog ovog čoveka bez novih radnih mesta, bez puteva, škola i bolnica. Za profitera Đilasa ulaganje u Srbiju i danas predstavlja uzaludno trošenje novca, a za ovog čoveka patriotizam predstavlja puki atavizam, nešto što je preživljeno i nešto što je nepotrebno.Upravo

patriote i plaćenike, odgovorne ljude od onih koji bi da i dalje profitiraju na narodnoj muci i da se bogate narodnim parama.Srbija je pre devet godina okrenula novi list. Srbija je pre devet godina krenula novim putem i upravo svi usvojeni zakoni, ali i ovi koji su u skupštinskoj proceduri predstavljaju jasnu rešenost Srbije za ostanak na tom putu koji hrabrim koracima temelji Aleksandar Vučić. Hvala.

Bošnjaci, autohtoni stanovnici ove države, dobri građani ove države, sa posebnom pažnjom i posebnim simpatijama gledaju svaki potez približavanja, jačanja međusobnih veza i prijateljstva sa susednom BiH.Za nas nas Bošnjake koji živimo u ovoj državi, od presudnog značaja jeste stav i predsednika ove države, predstavnika ove države, mislim na ministre i druge predstavnika, da podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet susedne BiH.To nije BiH.To nije samo politički korektno i samo pravedno, to je i korisno za nas kao zemlju koja se poziva na međunarodno pravo, poštovanjem integriteta i suvereniteta susedne zemlje i susednih zemalja. Mi tražimo da se poštuje suverenitet i teritorijalni i integritet naše države Republike Srbije. To je jako dobra

inostranih poslova bio gost i zaista dao dobre poruke da je za našu zemlju od izuzetne važnost stabilnost susedne BiH i apelovao apelovao da se nastavi na dobrosusedskim odnosima i jačanju međusobnih veza.Ja moram da kažem da odnosi dve zemlje se ne obavljaju i ne postižu samo bilateralnim odnosima, već postoji i ona trilaterala u kojoj učestvuje i Republika Srpska, odnosno učestvuje i Republika Turska. Drago mi je da će od maja ove godine u punom kapacitetu početi da funkcioniše naše zajedničko trgovinsko predstavništvo u Istanbulu, znači zajedničko trgovinsko predstavništvo Republike Srbije i Republike BiH u Republici Turskoj Republici Turskoj i da ćemo mi pokušati da plasiramo svoju robu na tom zaista ogromnom tržištu. Mi dobro znamo da je saradnja sa Turskom u zadnje vreme zaista postigla neki optimum i da smo prešli jednu milijardu evra saradnje.Naravno, saradnja Srbije i Bosne naročito je plodna na polju ekonomije i to je jako bitno i to je čini mi se glavni pokretač

ako se pogleda ukupna situacija u svetu opet je dobra poruka da je razmena na jednom zaista zavidnom nivou.Velika stvar zaista jeste mini Šengen. Obe države su imale tu krucijalnu ulogu u usvajanju ovog mini Šengena. Poslovično je dobra saradnja koja je postojala između bivših ministara trgovine gospodina, Mirka Šarovića i gospodina, Rasima Ljajića. Taj jedan kvalitet međusobne saradnje i jedan nivo koji smo prezentovali u svetu zaista je podigao respekt svih proizvoda koje nude ove dve države.Saradnja tokom pandemije je posebna tema i zaista me raduje da smo spoznali da imamo iste probleme, da smo zajednički prostor u svakom smislu. Moram da se zahvalim lekarima iz Bosne i Hercegovine koji su došli u julu da pomognu u zaista jednoj teškoj situaciji bolesnicima u Novom Pazaru i našim institucijama, naravno, uz svesrdnu pomoć lekara iz naše države. Zaista, bili su od velike pomoći, to je bio zaista veliki gest.Isto tako, veliki gest jeste i gest našeg predsednika koji je donirao, naravno, bespovratno, besplatno susednoj državi 10.000 vakcina i na taj način još jednom pokazao empatiju i solidarnost sa građanima Republike BiH. To je To je nešto što treba zaista pohvaliti, jer bez regionalnog pristupa svim problemima, pa i ovom problemu COVID-a nećemo doći do rešenja i do bilo kakvog napretka.Meni je zaista drago što je Vlada Republike Srbije i to je već pominjano, nekoliko puta potvrdila da podržava otvaranje diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Novom Pazaru i to je odličan potez. Naime, prošle godine član Predsedništva BiH Šefik Džeferović je prihvatio praktično inicijativu gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca o otvaranju konzulata. Na ovaj način neće se samo poboljšati odnos između Bošnjaka u dve zemlje, već će ovo predstavljati most bolje i kvalitetnije saradnje između dve zemlje.Podržaćemo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih međudržavnih mostova. Reč je o 11 putnih međudržavnih mostova koji se nalaze na granici između Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine. Za građane Sandžaka sigurno su najznačajniji oni mostovi na Uvcu, ali značajni su za nas i drugi mostovi preko Drine. Svaka veza sa susednom državom je od izuzetnog značaja.Još jednom želim da pohvalim onu inicijativu kojom smo pokazali, a to je inicijativa malog Šengena, kojom smo pokazali evropskim partnerima da imamo kapacitete i snage da međusobno izbrišemo granice kada je u pitanju ekonomija. Divno je rekla koleginica iz SPS, da na Balkanu postoji plima crtanja granica. Mislim da je došlo vreme da brišemo granice između nas, između ljudi. To je politika koju Socijaldemokratska partija promoviše i na kojoj insistira.U plimi populizma i političkih sukoba i konflikata u politici, što je danas najlakši vid da postanete politički popularni, moramo biti glasovi politike, pomirenja i saradnje i međusobnog poštovanja i uvažavanja. Napredak balkanskih država može biti samo zajednički, kao i stabilnost, ona može biti samo zajednička.Istorija ovih prostora nam je pokazala da možemo napredovati svi ili niko. Mi u SDP-u ćemo snažno podržavati povezivanje sa našim susedima, integraciju Balkana u Evropsku uniju, čiji smo geografski, istorijski i pre svega civilizacijski deo. Hvala.

mostovi su mnogo više od toga, to su ruke koje spajaju obale i ljude.Ovim zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između ove dve zemlje postiže se, zapravo, bitan projekat i za Republiku Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu iz razloga što se postiže ekonomski razvoj, bolji trgovinski razvoj, saobraćajni, kulturni razvoj.Ovim povećanjem učiniće se tržišta otvorenijim, što je osnova za podizanje životnog standarda građana sa obe strane reka. Stvaraju se nove prilike, nove prilike stvaraju nove mogućnosti i daje se doprinos dobrosusedskim odnosima između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, što predstavlja prosperitet u regionu koji je, zapravo, i ključni elemenat

na tri reke. Reci Drini, Savi i Uvcu. Republika Srbija obavezala se ovim sporazumom na održavanje i rekonstrukciju šest mostova preko Drine i to su mostovi Trbušnica – Šepak, Mali Zvornik – Karakaj, most kralja Aleksandra koji ima posebno istorijsko značenje između Malog Zvornika i Zvornika jer ga je otvorio kralj Aleksandar 1930. godine. Taj most nije od 1930 godine niti rekonstruisan niti se u njega ulagalo, ulagaće sada Srbija. Most preko Drine, stari most Ljubovija – Bratunac, novi most Ljubovija – Bratunac i Bajina Bašta – Skelani. Republika Bosna i Hercegovina obavezala se na održavanje i rekonstrukciju pet mostova i to dva preko reke Save i tri preko reke Uvac.Ono posebno ima, posebnu težinu daje ova diskusija, jeste da sam ja rođena u Sarajevu i odrastala sam u Sarajevu, a ponosna na činjenicu da živim u Republici Srbiji koja ima predsednika kakav je Aleksandar Vučić ne samo lider ovog regiona nego i šire, što su potvrdili pa čak i hrvatski večernji list, a posebno sam ponosna na činjenicu da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pružio ruke prema svim narodima u Bosni i Hercegovini, nebitno koje su one nacionalnosti i omogućio da u ovoj pandemiji i tamošnji ljudi dobiju vakcine, doniranjem određene količine i otvorio vrata, odnosno most gde su i njihovi građani dolazili u našu Srbiju da se vakcinišu.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je najvažnije da se grade dobri bilateralni odnosi, da se između obe zemlje gradi mir i stabilnost, jača ekonomski i trgovinski odnos i završiću svoje izlaganje citatom Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije koji je rekao Naše je da napravimo okvire u kojima će se ljudi osećati sigurno, da mogu raditi i zarađivati više i živeti bolje. Živela Republika Srbija.

pred nama je danas jedna veoma važan zakon koji se odnosi na potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine i ja ću svoje izlaganje početi citiranjem velikog Ive Andrića, čoveka koji je najbolje poznavao prilike na ovim prostorima, ali pisca koji je najviše opisivao mostove kao građevine koje povezuju ljude.U

svačiji i prema svakom jednaki, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i što je zlo.Kada reči našeg nobelovca prenesemo danas na polje politike, dobije paralelu sa zvaničnom politikom predsednika države i naše Vlade da stvaramo inicijativu za izgradnju mostova prijateljstva među zemljama i narodima koji žive ovde u regionu.Upravo ta politika pozicionira našu zemlju na mesto lidera zapadnog Balkana, a predsednika Vučića za lidera na Balkanu.Kada govorimo o zvaničnim odnosima između BiH i Republike Srbije, ja ću vas, dragi prijatelji, podsetiti da su oni uspostavljeni 15. decembra 2000. godine, a od 2012. godine oni se intenzivno razvijaju i zvaničnici obe zemlje imaju česte sastanke i posete.Predsednik Vučić je 2. aprila ove godine posetio Sarajevo i tom prilikom uručio prvih 5.000 vakcina i najavio da će krajem maja meseca ove godine biti održan Prvi veliki Samit Srbije i BiH, gde će svoje učešće uzeti, kako privrednici, ali i državnici dve zemlje.Cilj Samita je da se pospeši saradnja, poverenje, ali i otvorenost dva naroda, odnosno dve države i tri naroda. To posebno podstiče trgovinsku razmenu koja je iz godine u godinu sve veća i sve značajnija i BiH je najznačajniji spoljno-trgovinski partner naše zemlje u

Izvozili smo 1,1 milijardu, a uvozili 406 miliona evra. Godine 2019. razmena je dostigla 1,9 milijarde evra. Izvoz 1,3 milijarde, uvoz 600 miliona evra. Da nije bilo pandemije sigurno bi ova razmena u 2020. godini bila preko dve milijarde.Kada

a uvezli vrednosti robe 4,14 milijarde evra i ostvaren suficit 5,8 milijarde evra. To najbolje govori koliko je značajna trgovinska razmena sa BiH. Najviše Najviše smo izvozili mineralna goriva, ulja, mašine, kotlove, plastične mase, pića, alkohol, gvožđe, čelik, žitarice. Svakako da je veliki doprinos ovakvom stalnom rastu dala inicijativa predsednika Vučića da se uvede tzv. Mali Šengen za slobodan protok ljudi, roba i usluga.Poplave usluga.Poplave iz 2014. godine i aktuelna pandemija su najbolja opomena da dve zemlje i narodi koji žive u njima, moraju sarađivati. U toj saradnji graditi najbolje odnose, na obostrano zadovoljstvo i obostranu korist.Posebno korist.Posebno smo ponosni na činjenicu da Srbija pomaže naš narod u Republici Srpskoj i drugim delovima Federacije BiH. To je naše pravo i naša obaveza. Gradimo škole, vrtiće, pomažemo obnovu i izgradnju crkava i svega onoga što doprinosi boljem i kvalitetnijem životu našeg naroda.Gradimo naroda.Gradimo dva auto-puta prema BiH, jedan krak od Kuzmina prema Sremskoj Rači i Bjeljini, on će svoj nastavak imati dalje prema Sarajevu, Banja Luci, a drugi od Požege do Kotormana, pa zatim nastavak od Višegrada prema Sarajevu.Neće ovi auto-putevi dodatno približiti BiH samo Srbiji, nego će i približiti i Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj, Turskoj i drugim zemljama, a sa realizacijom izgradnje tunela između Ljubovije i Osečine koji se planira posle završetka pandemije, sve će to dodatno uticati na razvoj turizma sa obe strane reke u aerodrom Trebinje, budući radarski centar u Podrinju, kao i protivgradnu zaštitu na prostoru Republike Srpske.Značajna je naša pomoć našim komšijama u vakcinama, medicinskoj opremi, respiratorima i svemu onome što život znači u ova teška vremena, vremena

Svi smo bili u prilici da vidimo kako su oni ljudi koji su vakcinisani hvalili našu državu, našeg predsednika i zdravstveni sistem Republike Srbije, jer u matičnoj zemlji nisu bili u mogućnosti da se zaštite.Mi smo ponosno na ovaj čin, jer pokazujemo da smo kao država i kao narod solidarni i da želimo da jačamo poverenje i saradnju.Ali, ima i onih koji iznose kritike, pa čak i laži na ovu aktivnost. Radi se o medijima i pristalicama Dragana Đilasa i njegovog poslovnog partnera Šolaka. Oni često serviraju vesti kako se radilo o vakcinama kojima je istekao rok, da se radi o lažnoj solidarnosti, da se radi o jednom lažnom bratstvu i jedinstvu. Zaključak je više nego jasan – ne mogu da prihvate uspeh sopstvene zemlje, jer oni uspeh mere jedino kad se bogate na račun sopstvenog naroda.Naravno da mi iz SNS se ne osvrćemo na ove maliciozne izjave. Naše je da radimo, da gradimo, da pomažemo drugima, jer kad pomažemo drugima na izvestan način pomažemo i i sebi.Sasvim je logično i sasvim je opravdano da imamo jedan ovakav Sporazum o rekonstrukciji i održavanju međudržavnih mostova. Sporazum definiše radove na 11 mostova, dva na reci Savi, šest na reci Drini i tri mosta na reci Uvac.Pored Uvac.Pored radova na samoj infrastrukturi, dve strane se obavezuju da stave na raspolaganje drugoj strani svu dokumentaciju, kako bi se pojednostavile carinske procedure, a na ovaj način ubrzalo održavanje i rekonstrukcija mostova uz nesmetano funkcionisanje saobraćaja.U danu za glasanje, zajedno sa kolegama izabranih sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću Predlog zakona sa željom da u danima, godinama i decenijama koje su pred nama sa BiH, ali i ostalim zemljama u regionu i svetu gradimo odnose pune poštovanja, razumevanja na ekonomsku korist i obostrano zadovoljstvo. Zahvaljujem. Zahvaljujem se, uvažena potpredsednice, koleginice Kovač.Poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, mostovi su oduvek spajali ljude i povezivali ih zbog njihovih potreba. Tako je bilo, tako će i biti i zbog toga je ovaj Sporazum o kojem danas raspravljamo u ovom visokom Domu veoma važan, Sporazum između Republike Srbije i Saveta ministara BiH o rekonstrukciji i održavanju putnih međudržavnih mostova.Taj Sporazum je važan iz dva razloga. Prvi je, po mom mišljenju, zbog jačanja regionalne infrastrukture, a drugi zbog jačanja bilateralne saradnje između Srbije i BiH.Srbija i BiH treba da rade na jačanju političkog i parlamentarnog dijaloga, sa jedne strane, i sa druge strane na jačanju ekonomske saradnje i na zajedničkim ekonomskim nastupima sa zemljama trećeg svete, kada je u pitanju ekonomsko tržište.Zato su zajednički infrastrukturni projekti važni za povezivanje građana dve zemlje. Posebno bih istakla kao što su to i moje kolege do sada uradile, autoput Beograd Sarajevo, Srbija će tu svoj deo posla ispuniti, kada je u pitanju izgradnja 19 kilometara od Srbije prema Bjeljini, i izgradnja mosta na Savi.Naravno kada je u pitanju izgradnja i gasovoda koji će od Inđije povezivati u balkanskom toku Srbiju i BiH, aerodrom na Trebinju, i mnogi drugi infrastrukturni projekti.Srbija želi aktivnu saradnju sa centralnim, ali isto tako i sa entitetskim delovima BiH, želimo saradnju u oblastima koje su od značaja za obe zemlje, kao neko ko je rođen u Novom Pazaru, i čija porodica i dalje živi dole, u ovom delu Srbije, želim da istaknem, koliko je za građane, Raške, Sandžaka, važan dobar odnos između Beograda i Sarajeva.Srbija želi da što bolje razume Bošnjake, da razume njihove potrebe i njihove prioritete i državne ciljeve, ali isto tako, Bošnjaci u BiH, treba da znaju da Srbija ima ustavnu obavezu da štiti Republiku Srpsku.Srbija želi sestrinske odnose sa Republikom Srpskom, želi da intenzivira i ulaže u izgradnju ovog dela BiH, a na to nas obavezuju i specijalne veze, koje Srbija ima sa Republikom Srpskom.Istakla

veoma važno da istaknem da zbog zajedničke budućnosti i regionalne saradnje ostaje otvoren poziv za priključivanje BiH „mini Šengenu“, veoma olakšalo kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala i sa ovim delom Zapadnog dva veoma važna događaja koja su najavljena za buduću saradnju BiH i Srbije. Prvi koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom nedavne posete Sarajevu, to je zajednički samit dve države koji bi trebalo da se krajem leta i početkom jeseni održi ovde u Beogradu i koji bi trebalo da poboljša i otvori granice dve zemlje. Drugi je zajednička vojna vežba između Srbije i BiH, posle dužeg niza godina, koja bi trebalo da se održi na Manjači.Na kraju, želim da istaknem i pošaljem poruku da Srbija želi što bolju i intenzivniju regionalnu saradnju i što bolje ekonomsko okruženje za sve zemlje u regionu. Tržište zapadnog Balkana je posle EU najvažnije za Srbiju. Zbog toga nam je i bitno međusobno poverenje i da održimo mir.U danu za glasanje sa svojim kolegama i koleginicama narodnim poslanicima iz Srpske napredne stranke ću podržati ovaj sporazum. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Dubravki Filipovski.Reč ima narodni poslanik Mladen Bošković.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani ministre Momiroviću, poštovane uvažene kolege narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije,

Drini.Projektno-tehnička dokumentacija je spremna i treba otpočeti sa implementacijom sporazuma odmah po izglasavanju ovog Predloga zakona. Smatram da kao država imamo odličan odnos, ili čak, jedan od najboljih u regionu sa BiH.Citiraću BiH.Citiraću gospodina Milorada Dodika, predsednika Republike Srpske, entiteta u BiH, koji je rekao: „Dobili smo od Republike Srbije za vreme predsednika Aleksandra Vučića, više pomoći nego od BiH za 20

je pomogla Republiku Srpsku sa preko 59 miliona evra. Pomoć je išla u različitim pravcima. Republika Srbija je uputila više puta jednokratnu pomoć za izgradnju magistralnih puteva širom Republike Srpske. Uloženo je 150 hiljada evra u Dom kulture u Nevesinju i u Gradiškoj. Pomogli smo izgradnju doma zdravlja, vrtića i mesne zajednice u banjalučkom naselju Petrićevac, oko 800 hiljada evra. 2020 smo uplatili preko pola miliona evra za domove zdravlja i škole u Šipovu i Mrkonjić gradu, i još mnogo toga.Tokom pandemije korona virusa Republika Srpska je dobila najveću pomoć od Republike Srbije,

jer živimo jedni sa drugima, i jedni pored drugih i zato što nikog bližeg nemamo. Očekivali smo pomoć mnogo moćnijih od nas, ali oslanjamo se jedni na druge. Mi u Srbiji ne možemo biti srećniji ako ljudi u Sarajevu, ako ljudi u Banjaluci, u Tuzli, u čitavom regionu nisu srećni.Takođe, predstavnici naše države dogovorili su sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine da se organizuje veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine u Beogradu na svim nivoima administrativne vlasti privrednika, da to bude najveći samit koji smo napravili, samit poverenja i otvorenosti, da vidimo mogućnosti da šire otvorimo granice jedni prema drugima.Moram drugima.Moram da kažem da je budžetom Republike Srbije za 2021. godinu određena pomoć za izgradnju aerodroma u Trebinju u iznosu od 25 miliona Evra.Kako Evra.Kako kaže predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, jačanjem saradnje sa Republikom Srpskom u isto vreme podrazumeva i jačanje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, sa ciljem još boljeg povezivanja u interesu mira i stabilnosti u čitavom regionu.U regionu.U danu za glasanje podržaću ovaj Predlog zakona i pozivam i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu da isto učine.Zahvaljujem.Živela Srbija.

i Bosne i Hercegovine. Jedan od izuzetno važnih sporazuma, jer, pre svega jača bilateralne odnose, a takođe i mnogo bolju saradnju u regionu.Moram da napravim jednu malu digresiju, pa ću se obratiti ministru.Vi ste bili vrlo uspešan privrednik, a danas ste ministar. Vrlo ste mlad čovek. Ja sam oduševljena vašom posvećenošću. Svuda vas ima, što znači da se radi i gradi, što je dobro za Srbiju. Samo tako nastavite. Prosto sam morala tako nešto da kažem, jer mi je drago da ste primenili ono što primenjuje naša Vlada, a to je rad, red disciplina. Samo napred.Što se ovog Sporazuma tiče, naime, radi se o 11 mostova, o održavanju mostova. Republika Srbija će održavati mostova, pet će Bosna i Hercegovina.Izuzetno važno, most spaja, ili bi bar tako trebalo da bude, po meni, uvek spaja, samo možda od 100% jedan slučaj da ne spaja, kod Srpske napredne stranke će spajati, jer mi vodimo jednu pravu, dobronamernu

kroz silne države sa kojima smo napravili sporazume.Narodna Republika Kina, sa puno poštovanja ali i prijateljstva, kao i partnerstva sa odnosima prema Narodnoj Republici Kini, od koje imamo samo blagodeti. O tome ću kasnije. Rusija, zatim, kompletan nesvrstani blok i sa njima, pa onda Izrael, sa njima imamo izvanredne odnose i sve ostale zemlje na svetu, Indija.Tako se radi, pravimo prijatelje, što se videlo kad je trebalo da dobijemo vakcine. Upravo danas je došlo još pola miliona vakcina iz Narodne

jednom, moram da kažem nešto što je izuzetno važno, što se danas nije spomenula, a to je da je naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić danas vakcinisan. Zašto ovo govorim? Zato što su u januaru mesecu ostaci od opozicije govorili mesecu ostaci od opozicije govorili da mi nikada u životu nećemo dobiti vakcine, a evo, na današnji dan preko tri miliona vakcina i to četiri vrste vakcina, da ljudi biraju kojom će se vakcinom vakcinisati. Niko u svetu nema četiri vrste vakcina, ljudi moji. Tako se radi.Imamo tu sreću, ali to nije faktor sreće, to je mudra politika našeg predsednika, jer pravi spone, pravi te mostove figurativno, pravi sporazume. E, zato mi danas možemo da se pohvalimo i hvalimo se, pa su nam skrenuli pažnju da se ne hvalimo. Mi se ne hvalimo, samo iznosimo činjenice da smo najbolji u regionu.I to ne kažem samo ja, to su rekli i ljudi iz Zagreba i ljudi iz Sarajeva i čitav region. Mi poklanjamo te vakcine ljudima koji nemaju vakcine, nemaju vakcine, jer nije sreća u tome da samo mi budemo zdravi, već čitav region, čitav svet. A kako će biti zdravi? Tako što se svi vakcinišu.Zašto je važno što sam rekla da je predsednik vakcinisan? Zato što je masa ljudi govorila da vakcine ništa ne valjaju, valjaju, ko zna šta će nam se desiti, da gospodin predsednik nikada neće da se vakciniše, itd. Evo, dušebrižnici, vakcinisao se i to u Rudnoj Glavi, u selu koje se nalazi pored Majdanpeka, da vide ljudi u istočnoj Srbiji da je predsednik vakcinisan. Ako pogledate danas vesti, videćete koliko je ljudi stalo u red jer veruju predsedniku Republike.Što se gospodina Vučića tiče i njegove miroljubive politike, ne znam odakle da krenem. Verovatno bih trebala da pričam pet dana šta je sve uradio, pošto sam juče čula da ga opozicija naziva čovekom koji gubi pamćenje. Ne bih da govorim ružne reči, to je moj predsednik koji je izuzetno vredan poštovanja ja mislim da svi ljudi koji su danas ovde sa pijetetom i poštovanjem govore o njemu. Mislim da će on ući u istoriju kao najbolji predsednik ikad. A zašto?Trenutno se gradi osam auto-puteva. Završio je Koridor 10, naravno, Vlada, ministarstvo, gospodin predsednik. Znači, završio je Koridor 10. Gradi se Koridor 11. Gradi se Moravski koridor. Gradiće se „Karađorđe“, gradiće se Fruškogorski koridor, gradiće se auto-put od Beograda do Zrenjanina, gradiće se auto-put prema Sarajevu. Grade se auto-putevi. To su spone. Tako će doći investitori.Zatim, evo meni kaže moja uvažena koleginica iz Priboja, gospođa Milanka Jevtović, da je su samo u Priboju renovirane tri škole. Po čitavoj Srbiji je masa škola renovirana. Sećate se kako su se smejali, opet dušebrižnici, što renoviramo toalete. A šta treba, deca da nam se vrate u srednji vek?

koje su, nažalost, pune, jednu u Batajnici sa 930 ležajeva a drugu u Kruševcu sa 500 ležajeva? Sad počinjemo da gradimo takođe kovid bolnicu u Novom Sadu. Napravljeni su projekti za Kragujevac, za klinički centar. Napravili smo Klinički centar u Nišu. Praviće se ponovo klinički centar u Novom Sadu. Završićemo za godinu dana naš Klinički centar koji se gradio, ja mislim, 50 godina.Samo Vučić, predsednik Vučić, završava sve što je neko nekad možda započeo, nekad nije. On je uradio više od svih ostalih, 20, 50 puta više. I to je istina. Mi se ne pravimo važni, jer je to ružno,

sudija, tužilaca, a danas zaposlenih 320 hiljada, i brojkom i slovima. Bilo je nezaposlenih 26% ljudi, danas 7,3%. Doći ćemo mi i do 5% za par godina. Do 2025. godine prosečna plata će biti 900 evra. Danas je 540 evra, a setimo se 2012. godine – 320 evra. Hajmo da se setimo minimalnog ličnog dohotka. Bio je 16.200. Koliko je danas? Danas je 32.600.Znači, na svim nivoima, u svim strukturama radimo. Pogledajte samo „Beograd na vodi“, šta su nam sve radili. Prvo su pričali da nemamo projekat, da izmišljamo, da smo potkupljeni, a danas je to jedno od najlepših mesta za život, najlepša promenada u Evropi, fantastično. Samo gradimo i radimo.Mogla bih ja ovako još mnogo toga, ima još dosta kolega.Nisam spomenula mali Šengen, izuzetno važan sporazum baš za regionalni razvoj, za povezivanje ljudi, a to znači da je napravljen sporazum između Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Data je ruka i BiH i Crnoj Gori da radimo zajedno.Zašto smo napravili mali Šengen? Za brži regionalni razvoj. Najnormalnije je da će neko ko je ogromni investitor da uloži u region, a ne u pojedinačne zemljice. To je pod jedan. Pod dva, to je slobodan protok robe, kapitala, ljudi i ono što je najvažnije, prepoznavanje kvalifikacija. Ljudi, mi danas nemamo zanate.I

sigurna sam da će biti tako, prosečna plata će biti preko 1.200 evra i garantujem, mladi ljudi se već vraćaju u Srbiju, da će tada svi ljudi koji rade van zemlje za istu tu platu i muče se, mnogo su im veći troškovi, doći u našu maticu, u našu najlepšu zemlju na svetu i živeti mnogo bolje nego što žive tamo. Zahvaljujem na pažnji.

vašeg izlaganja, ali vi ste zaista toliko sadržajno i sveobuhvatno pokrili ne samo ovu temu nego i šire aspekte ekonomske i u samoj Srbiji i naših odnosa sa BiH, da zaista ne bih imao mnogo šta da dodam.Ali, voleo bih da napomenem još jednom da je zaista velika privilegija imati priliku da sediš ovde i slušaš kako vi kao narodni poslanici, moje kolege, se obraćate. Ne govorim sad samo o vama, ali i kolega Bošković, koji je zaista izneo onako taksativno sve elemente koji pokrivaju ovaj sporazum u širem smislu, vezano za naše donacije i naš odnos prema BiH u prethodnoj godini, iskreno, i ja sam mnoge stvari zaboravio i bilo mi je više nego korisno da se podsetim u stvari koliko smo mi do sada izlazili u susret, pomagali regionu, iako i mi, tek sada, poslednjih godina, izlazimo iz neke, uslovno rečeno, zaostajalosti. Kao što ste napomenuli, kolika je bila prosečna plata, a kolika je sada? Možda bih mogao da dodam da je stopa nezaposlenosti bila preko 25% a danas je ispod 9%. To su sve neverovatni rezultati.Koleginica Sanja Lakić je imala zaista jedan dirljiv i čvrst govor, koji nikoga ne može da ostavi ravnodušnim.Dodao bih možda jednu stvar koju nisam rekao a provlačila se ovde, odnosi se na auto-put Beograd-Sarajevo. Kao što znate, po sporazumu koji je postigao naš predsednik Republike sa turskim predsednikom Erdoganom, mi gradimo auto-put Beograd-Sarajevo iz dva pravca. Jedan je preko Kuzmina, Sremske Rače, koji treba da ide preko Bijeljine, dole od Tuzle ka Sarajevu, a drugi ide od Požege, Užica, Kotromana, pa onda kroz bosansku stranu, nisam siguran kako će oni rešiti, tu ima nekih Mi ovaj deo od Kuzmina do Sremske Rače, u pitanju je 18 km kroz Republiku Srbiju, ćemo završiti 2023. godine. Radovi na mostu idu jako dobro. Pre sedam dana smo otvorili radove na trasi. To je zaista jedan ne preveliki, u smislu dužine auto-puta, ali jako kompleksan jako kompleksan deo auto-puta i jako kompleksan most.Ugovorna obaveza naša kada treba da se završi je 2024. godina. Međutim, kada smo seli zajedno sa predsednikom, kao što je inž. Mrkonjić pričao, on je nama postavio neke nove rokove, odnosno nama i našim partnerima da mi to možemo i moramo da završimo pre roka, odnosno 2023. godine, a ove godine na leto završavamo projektovanje dela od Požege, Užica do Kotromana. To je 60 kilometara, izuzetno teška deonica koju planiramo, takođe, da vrlo brzo stavimo u funkciju.U ovom obimu auto-puteva ja često kada pričam o njima pomislim da li je ovo stvarno, realno, da nisam postao neki trećerazredni političar koji priča izmišljene priče, međutim ovo su sve realne stvari. To što niko, pa verovatno ni ja ne mogu ni da poverujem u svoje reči, u ono što radimo, vidim i ne verujem, to samo govori koliki je uspeh ovog našeg sistema i uspeh predsednika Republike, koji je pokrenuo sve ove projekte.Da se mi razumemo, ovi projekti bi mogli bez svakog od nas iz Vlade, ali oni ne bi mogli bez predsednika Republike. I, kada sam već kod njega i kada ste vi već pomenuli da se on vakcinisao danas, ja bih želeo da pozovem sve građane Republike Srbije, ako želimo da pobedimo u ovoj odlučujućoj borbi u ovom trenutku, svi moramo da se vakcinišemo, naročito ljudi stariji od 65, odnosno 55, pa onda ispod 45 godina.Zamolio bih građane ove zemlje da ne podležu nadriantivakserskoj priči i naših kolega iz opozicije i nekih sumnjivih likova. Ovo je priča koja je odlučujuća borba za budućnost ove zemlje, zdravlja nacije i ekonomije ove zemlje.Ako sebe brzo vakcinišemo, moći ćemo i naše komšije da vrlo brzo vakcinišemo. Zahvalnost još jednom za lepe reči, pozvao bih sve građana da što pre uđu u proces vakcinacije. Vakcina ima dosta, vakcina ima najviše u Evropi, jedino u Srbiji vi možete da birate vakcine, iskoristite to pravo. Negativni efekti vakcinacije ne postoje. Vakcinisali samo tri miliona ljudi skoro. Ne postoji ni jedan izraženi negativni efekat. Molim vas, ako ne zbog vas, zbog naše države, zbog građana, zbog budućnosti, zbog naše dece, zaštitimo našu zemlju i zaštite sebe. Hvala.

kolege, uvaženi građani Srbije, poštovani ministre, lepo je videti kako pažljivo pratite ovu skupštinsku raspravu i obraćate pažnju na sve ono što vam govore narodni poslanici, ali lepo vas je i videti da obilazite gradilišta u Srbiji. Energično ste krenuli, pa nadam se da će to tako i da ostane, tj. nadamo se da će to tako da ostane i do kraja mandata. To je dokaz da sledite politiku koju je projektovao predsednik države još 2014. godine i u svakom slučaju pohvalno za vas.Što za vas.Što se tiče Sporazuma, odnosno Zakona koji je danas pred nama, vi ste, ministre, ovde na kraju ovog sporazuma naveli razloge zbog kojih bi ovaj sporazum trebao biti potvrđen, u ovom uvaženom domu, odnosno zbog kojih bismo mi trebali da za njega glasamo. Formalno ispravni i tačni i formalno dovoljan motiv da ih mi u ovom uvaženom domu izglasamo.Međutim, razlozi i motivi zbog kojih ćemo mi glasati su mnogo širi od onoga što ste vi naveli na kraju ovog zakona, ovog zakona, a ovi razlozi i ovaj zakon su, pre svega, jedan mali segment jedne sveukupne politike koju ova država, na čelu sa predsednikom, vodi od 2014. godine, a tiče se, između ostalog, i brige o našem narodu u regionu i regionalne saradnje u celini.Ta briga svoj vrhunac doživljava u poslednje tri, četiri godine. A, zašto u zadnje tri, četiri godine? Srbija je posle ozbiljne fiskalne konsolidacije, kroz koju je prošla, stvorila mogućnosti da, pored toga što će pomoći građanima koji u njoj žive, pomogne i našim sunarodnicima, u regionu. Znači, korist od napretka Srbije počeće da osećaju svi koji Srbiju doživljavaju svojom zemljom, a i oni kojima ona nije matična država. Svedoci smo poslednjih dana kada je pitanju vakcinacija i mnogo drugih stvari. Korist se ogleda i kroz rekonstrukciju ovih mostova o kojima danas govorimo.Ovo je, ministre, dokaz jedne ozbiljne politike, kada je u pitanju regionalna saradnja. Ovo je dokaz da Srbija staje na čelo regionalnih odnosa, da je Srbija zemlja koja promoviše mir i saradnju u regionu i da je Srbija zemlja koja brine o svom narodu, svakako ne narušavajući teritorijalni integritet, Ustav i zakone svih drugih zemalja, tj. onih gde naš narod živi. Ovo je dokaz da Srbija pruža ruku, njen predsednik, a i srpski narod svima na Balkanu.Avaj, nije to uvek tako kada je u pitanju druga strana. Pitate me zašto? Pa, evo vam poslednji primer u Crnoj Gori. Naime, tamošnji premijer je podneo inicijativu za smenu jednoga ministra koji pripada korpusu srpskog naroda zbog neslaganja o nekim događajima iz bliže istorije Balkana. Naime, tamošnji premijer Krivokapić je juče podneo inicijativu za smenu ministra pravde Leposavića koji je izneo stav o krvavim događajima iz 1995. godine u Srebrenici, koji je tačno onakav kakav je stav srpskog naroda u celini i onoga u Crnoj Gori, ali i srpskog naroda koji živi u Srbiji i Republici Srpskoj.Sakrio se premijer Krivokapić obrazlažući ovu svoju inicijativu iza odluke suda, ali svi znamo da je suština sasvim druga. Suština je ućutkati politike i političke stavove srpskog naroda u Crnoj Gori. To je prava suština te inicijative – ućutkati srpski narod.Kada se već poziva na odluke suda, onda svako zdravorazumski može da postavi pitanje – šta je sledeće? Sud je osudio Gavrila Principa 1915. godine i Gavrilo Princip je umro u tvrđavi Terezin u Češkoj 1918. godine ne dočekavši kraj Prvog svetskog rata kao osuđenik, terorista. Da li je na redu neki novi srpski ministar ili Srbin iz Crne Gore koji bude negirao odluku tadašnjeg najveće sudske instance da je Gavrilo Princip terorista?Kada su u Osmanskom carstvu ljudi nabijani na kolac po odlukama kadije, tadašnjeg sudije, to je bilo po odlukama najveće sudske instance tog vremena. Da li je na redu neki novi ministar ili neki novi Srbin u Crnoj Gori koji će reći da su ti ljudi bili žrtve i borci za slobodu srpskog naroda i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u BiH, na Balkanu uopšte, a ne osuđenici?Kada su 1942. godine u okolini Kolašina vršeni zločini i punjena pasja groblja to je bila sudska odluka najvažnije sudske instance toga vremena. Da li je na redu neki novi srpski ministar ili neki novi Srbin iz Crne Gore koji kaže da su to bili mučenici, žrtve zločina, a ne osuđenici?Mogli bi mi dugo nabrajati ovde i izneti kontra argumente za ono što danas čini premijer Crne Gore. verovatno ništa drugo i ne možete očekivati.Nažalost, moram priznati, o tome je juče govorio predsednik države i sam sam se nadao nešto drugačijim odnosima sa novim crnogorskim vlastima. Ispostaviće se da nisu baš tolike nade bile osnovane,

kada je istrajao u progonu srpskog ambasadora iz Podgorice, onda je logično očekivati zabranu političkog stava srpskog naroda u Crnoj Gori?No, bez obzira na politiku, delovanje, stavove Zdravka Krivokapića ili bilo kog drugog političara u regionu, ruka Srbije ostaje pružena.Kao što juče reče predsednik – nećemo se stideti da u skladu sa međunarodnim pravom pomognemo naš narod gde god on živeo, pa i u Crnoj Gori, možda i pogotovo u Crnoj Gori. Ako li suprotna strana ili neki drugi, da ne kažem tako tešku reč, suprotna strana ima nameru da čini nešto isto ili slično, evo mu primera u srpskom predsedniku i srpskoj Vladi, evo mu primera u jednom ovakvom zakonu kao što je danas u srpskom parlamentu. I nek bude i pola od toga, bićemo zadovoljni.Ministre, hvala vam, zakon ćemo svakako podržati u danu za glasanje.

blago, ako smem da kažem, pritiskali vezano za aerodrom Trebinje i mislim da sada dugujem da kažem šta smo uradili u toku ovih par dana.Ubrzali smo radove u radnoj grupi, otvorili smo sva sporna pitanja, imajte na umu koliko je to kompleksan projekat. Mi investiramo jedan moderan, ne mali, veliki aerodrom u susednoj državi, u Bosni i Hercegovini koji se po pitanju neba, odnosno kontrole vazdušnog prostora iznad kosi u mnogim nadležnostima sa Republikom Hrvatskom.Otvorili smo sva ta pitanja, hoćemo na najvišem nivou da ih rešimo, jer ne želimo da investiramo u jedan aerodrom čije će nebo kontrolisati neka treća strana, ne moramo mi da je kontrolišemo, ali neka je kontroliše strana u čijoj zemlji se aerodrom nalazi.Raspisujemo tender za projekat, očekujemo da ćemo u narednih šest meseci isprojektovati aerodrom, ulazimo odmah u eksproprijaciju, u sređivanje terena. Ja očekujem, ne mogu da garantujem do kraja ove godine, iako nam je to cilj, ako ne sledeće godine krećemo da radimo na tom aerodromu, a mislim da ste vi već dosta rekli oko drugih nekih tema. Samo bih voleo da podvučem, još jednom, niko srpski narod neće ućutati. Nije mogao ni kada smo bili u ropstvu 500 godina, naročito ne sada kada ovako jaka država stoji iza njega, bilo ovde, bilo u regionu, bilo gde drugde u svetu. Hvala.

pred nama se danas nalazi jedan vrlo značajan zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji međudržavnih mostova koji se nalaze između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.U pitanju je održavanje i rekonstrukcija 11 mostova i to na reci Drini, na reci Savi i na reci Uvac. Prema ovom Sporazumu Republika Srbija će održavati i rekonstruisati šest mostova i oni se nalaze na Drini, a Bosna i Hercegovina će održavati i rekonstruisati pet mostova. Dva se nalaze na Savi i tri mosta nalaze se na Uvcu.O mostovima je najlepše književno delo napisao naš nobelovac Ivo Andrić. To je „Na Drini ćuprija“. Što se tiče književnosti, tu je Ivo Andrić nenadmašan, ali što se tiče graditeljskih sposobnosti, vizije i misije državnika, od 1945. godine do sada nismo imali državnika koji se više bavio graditeljstvom od Aleksandra Vučića.Od 1945. godine do danas kroz Srbiju nije izgrađeno više autoputeva, nije izgrađeno i rekonstruisano više železničkih pruga, nije izgrađeno više mostova, nije izgrađeno više tunela, nije rekonstruisano i i otvoreno novih aerodroma. To je sve uradila politika koju realizuje, koju sprovodi, koju je osmislio predsednik Aleksandar Vučić.U tom smislu i ovaj Sporazum vrlo je značajan sa aspekta politike koju realizuje i sprovodi i predsednik Republike, a i Vlada Republike Srbije, a tiče se regionalnog povezivanja i naroda i država, većih investicija, bržeg i boljeg protoka i ljudi i robe i kapitala, ali u fokusu jeste bolji svakodnevni život građana koji žive u tim pograničnim opštinama, bilo da je u pitanju Priboj, bilo da je u pitanju Ljubovija, bilo da je u pitanju Bajina Bašta, bilo da su u pitanju opštine koje se nalaze sa druge strane Drine, a to su i Skelani, i Bratunac, i Rudo i druge opštine.Ono što moram da istaknem da je ovaj Sporazum i te kako značajan sa aspekta daljeg ekonomskog napretka, kako Republike Srbije, i Republike Bosne i Hercegovine, jer ideja mini Šengena, jeste ideja Aleksandra Vučića za povezivanje svih naroda radi veće i bolje ekonomske saradnje, radi bržeg i lakšeg protoka ljudi i robe, radi toga da život običnog građanina, ali i naše privrede učinimo boljom, efikasnijom i snažnijom.Da li je ekonomija ikada bila prva, na prvom mestu i pored pandemije Kovida 19 koja je zahvatila čitav svet? Nikada, do Aleksandra Vučića. Da li se naš zdravstveni sistem uopšte nalazio negde na listi merljivosti Evropske unije pre dolaska na vlast SNS i politike koju realizuje Aleksandar Vučić? Nikada. Ona ne samo da se nije nalazila na spisku, jer apsolutno nije bila merljiva.Danas je sa aspekta zdravlja Republika Srbija iznad 14 zemalja Evropske unije. Danas je Republika Srbija prva po broju vakcinisanih ljudi. Republika Srbija jedina na svetu i njeni građani daje mogućnost građanima da imaju izbor između četiri vakcine kojom će se vakcinisati.Republika Srbija je jedina na svetu za četiri meseca izgradila dve Kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu i u planu je izgradnja kovid bolnice i u Novom Sadu.Da je regionalno povezivanje i da su mostovi povezivanje i država i naroda pokazali smo odmah po preuzimanju vlasti 2012. godine. Naime, moram da istaknem da je most koji spaja Ljuboviju i Bratunca, most Bratoljub 2015. godine, a završen što se Republike Srbije tiče 2017. godine. U njega je Republika Srbija uložila 13 miliona evra.Očekujemo da se granični prelaz koji je u ingerenciji BiH da se termin i sam granični prelaz što pre osposobi, kako bi se pobošljao transport i kako bi se i privredi građanima olakšala komunikacija između država.Takođe moram da napomenem da je Republika Srbija što se tiče mosta između Malog Zvornika i Zvornika, a to je most koji je sagradio kralj Aleksandar Prvi Karađorđević 1929. godine i koji je pušten u rad 1930. godine obnovila obnovila između ostalog i Vlada Republike Srbije, dajući 600.000 evra za obnovu ovog mosta koji predstavlja ne samo sponu između Malog Zvornika i Zvornika, već predstavlja jedan kulturno istorijski spomenik, arhitektonski spomenik i naravno predstavlja turističku destinaciju za ovaj kraj.Takođe moram da napomenem da Mali Zvornik da Mali Zvornik ima kao i sva ova mesta izvanredne turističke potencijale zato što se nalazi na obali reka i zato je turizam sigurna grana koja i te kako može da doprinese rastu BDP. Da su odnosi između Srbije i BiH zbilja zasnovani na politici mira, politici sigurnosti, politici stabilnosti, politici povezivanja, pokazuje ponovo vizija i misija našeg predsednika Aleksandra Vučića, a to je izgradnja autoputa prema Sarajevu koja ustvari ide iz dva pravca. Jedan pravac je Sremska Rača - Kuzmin, dalje prema Bijeljini, Republici Srpskoj i Sarajevu, a drugi pravac je pravac od Požege do Kotromana u dužini od 60 koji će biti nastavljen naravno završetkom deonice Preljina - Požega, koja je duga 30,9 kilometara u koju je uloženo 450 miliona evra, vrlo zahtevna, na kojoj se nalaze za sada dva najduža tunela, na kojoj se nalazi 51 most.Naravno, sem autoputa koji će dalje ići prema Kotromanu, a onda preko Višegrada, povezivati Republiku Srpsku i dalje ići prema Sarajevu,

moram da istaknem da je za razliku od Vuka Jeremića, Borka Stefanovića, Đilasa, Tadića, koji su postavljali granicu između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku u narednih mesec dana treba da počne izgradnja puta Jarinje-Kosovska Mitrovica, da se više ne stidimo rupa i tog puta, već da taj put bude naše ogledalo.Takođe moram da istaknem da istaknem da će se u Kosovskoj Mitrovici graditi klinički centar, da je Kosovska Mitrovica dobila najsavremeniju laboratoriju za PCR testove

a sve u cilju boljeg života naših građana u našoj južnoj pokrajini.Kada se tiče tri mosta koji se nalaze između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, a na našoj strani to je granični prelaz Uvac, nadomak opštine Priboj, moram da istaknem da je granični prelaz Sarajevo Polje čekao na otvaranje punih 25 godina. Taj granični prelaz otvoren je 2016. godine i on znači brži protok ljudi koji svakodnevno imaju potrebe kako sa područja teritorije opštine Priboj da odlazi u Rudo, tako i građana opštine Rudo da dolaze u Priboj. Takođe i druga dva mosta značiće unapređenje i protoka ljudi, robe, kapitala ali i ekonomsko povezivanje kako granične opštine Priboju i Rudo, tako i ekonomski napredak čitave naše zemlje.Ono što takođe moram da istaknem da je prema istraživanju Bečkog instituta koji se bavi međunarodnom politikom i ekonomskim odnosima konstatovano da je od 2010. do 2019. godine u Srbiju se vratilo 90.000 mladih ljudi između 19 i 24 godine. To su oni mladi ljudi koji su završili fakultete, koji su se vratili u Srbiju jer u Srbiji vide budućnost.U skladu sa Planom „Srbija 2025“ Srbija će 2025. godine imati 1.200 kilometara autoputeva, imati platu od 900 evra i prosečna penzija biće između 430 i 440 evra. Da mladi ostanu u Srbiji i da naša deca žive u svojoj otadžbini. Zahvaljujem.

danas se pred nama nalazi sporazum kojim se u potpunosti uređuje rekonstrukcija i održavanje međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.Za nas je to izuzetno važan zakon kojim ćemo osigurati da infrastruktura između dve države bude kvalitetna, da obezbedi brzi protok između dve države, protok roba i usluga, kao i protok svih građana.Republika Srbija i Bosna i Hercegovina imaju izuzetno blisku privrednu i ekonomsku saradnju i kako bismo obezbedili jačanje između dve države, odnosno jačanje naših ekonomija i privrede infrastruktura nam je izuzetno značajna i izuzetno važna.Važno Bosni i Hercegovini živi preko 1,2 miliona naših sunarodnika, naše braće i sestre i privredna saradnja sa njima i jačanje ekonomskih veza su izuzetno značajni i izuzetno važni.Srbija važni.Srbija je danas lider u regionu. Imamo najbrže rastuću privredu, imamo najbrži rast BDP plata i penzija, ali smo svesni da ako želimo da nastavimo rast, ako želimo da nastavimo naš rast privrede i ekonomija moramo da se udružimo sa celim regionom.Kao što je rekla moja koleginica Sanja Lakić, između država Balkana, ne računajući Republiku Srpsku, postoji jedno teško breme istorije koje nas često koči, ali ispred nas se nalaze naša deca i budućnost koju za njih moramo da gradimo, zato se istorije moramo sećati, a budućnost moramo da negujemo i da gradimo svi zajedno.Srbija danas jeste najbrže rastuća ekonomija u ovom delu Evrope, ali Srbija je država koja pruža otvorenu ruku prijateljstva i pomirenja sa svim državama Balkana. Znate, kada imate neki problem u kući, prvi koji vam uvek priteknu u pomoć jesu vaše komšije. Mi međusobno jedni od drugih nemamo bližih. Kada su bili razorni zemljotresi u Hrvatskoj, prva je Srbija pritekla da pomogne. Kada su Makedoniji, su Makedoniji, BiH, Crnoj Gori bili potrebni respiratori, prva koja je pritekla u pomoć bila je Srbija. Mnogi to nisu očekivali, ali Srbija jeste pokazala humanost i solidarnost.Tako se gradi budućnost, tako se gradi saradnja između svih država na Balkanu. To je ono što je najvažnije.Srbija je dala konkretne mere. Mi nudimo otvorenu ruku, prijateljstvo i saradnju sa svima. Srbija je država koja danas ima najveće infrastrukturne projekte. Gradimo osam autoputeva, Srbija je premrežena brojnim saobraćajnicama.Srbija je izgradila konekcija sa Hrvatskom, sa Bugarskom, sa BiH i sa drugim državama, a završavamo izgradnju sa Crnom Gorom. Na taj način snažnom infrastrukturom možemo da gradimo i „mali Šengen“, jednu veliku ideju malene Srbije o izgradnji zajedničkog, ekonomskog i privrednog regiona Balkana u kome ćemo moći da negujemo i da izgrađujemo našu ekonomiju, u kome ćemo biti konkurentni na tržištu Evrope i gde ćemo zajedno graditi budućnost kroz ekonomiju i privredu.Srbija je država koja je jednom ozbiljnom diplomatijom i velikim prijateljstvom sa liderima celog sveta, a to je prijateljstvo našeg predsednika Aleksandra Vučića, uspela da za sve građane Srbije obezbedi dovoljno vakcina. Jedino u Srbiji građani mogu da odaberu vakcinu za koju oni misle da je najbolja i vakcinu za koju misle da će im obezbediti najbolji imunitet. Sve vakcine su dobre i sve vakcine daju imunitet. Lažu oni koji kažu da to nije tako.Srbija je država koja ima dovoljno vakcina za sve građane, ali mi znamo da ako želimo da obezbedimo kolektivni imunitet, ako želimo da zaustavimo koronu, da to jedino možemo tako što će ceo region biti imunizovan. Zato smo mi i ponudili regionu vakcine.

kako bi se njihovi zdravstveni radnici imunizovali i kako bi svi zdravstveni radnici regiona mogli da se bore za građane koji su oboleli od korone. To je ono značajno.Srbija

Italijanska ambasada na svom zvaničnom sajtu danas ima uputstvo na koji način da se potpuno besplatno, preko e-vakcine prijavite i primite vakcinu koju želite.Srbija je otvorena zato što želi da pomogne. Mi imamo dovoljan broj vakcina. Potpisali smo ugovor sa ruskim institutom kako bismo započeli proizvodnju Sputnjik vakcine. Potpisali smo ugovor sa „Sinofarmom“ kako bismo počeli da proizvodimo i kinesku vakcinu. Mi ćemo imati dovoljno vakcina za sve, ali želimo i da naš region i da ceo svet ima vakcine koje su toliko neophodne i koje mogu da im pomognu.Srbija je danas ponosna što se vakcinisalo preko dva miliona i šesto hiljada stanovnika, a revakcinisalo preko milion i trista hiljada. Srbija postepeno gradi kolektivni imunitet kako bi mogli da pobedimo koronu.Prosto koronu.Prosto mi je neverovatno nakon svega što smo videli, toliko smrti, toliko patnje, toliko obolelih, da i dan danas u Srbiji postoje oni ljudi koji ne veruju da korona postoji, koji ne veruju u vakcinu i koji ne veruju u naše zdravstvene radnike. Znate, zdravstveni radnici koji se nalaze u crvenoj zoni, tu provode i po 24 sata. Oni su u skafanderu četiri do šest sati, nose dve ili tri maske, a nekome je teško da stavi na svoje lice jednu masku. Nose rukavice, nose kaljače, preznojavaju se. Oni u tih četiri do šest sati ne mogu da jednu, ne mogu da piju, ne mogu da sednu da se odmore kako bi pružili pomoć onima koji su oboleli, vašim prijateljima, vašim članovima porodice, daju im vodu, daju im hranu, daju im lekove, pružaju im podršku kada je najpotrebnije.Da li ste se zapitali nekada kako izgledaju moje kolege kada skinu skafander i masku? Kako izgledaju njihova lica? Koliko su iznurena? Koliko rana i koliko promene imaju? Ja želim da svi vide lica mojih kolega? Ovo su kolege iz Prokuplja koji rade u kovid zoni.

Ovo je rođak, nažalost, moje koleginice koja se nalazi "hajflou" respiratoru, on nosi "fulfejs" masku. Ovo je maska koja pokriva celo lice, koja obezbeđuje kiseonik pod visokom pritisku i velikom protoku. To je maska koji nosi 24 časa dnevno, čak 20 i više dana, kako bi izbegao respirator. Ovo nije najgore stanje u kojem se pacijent može naći. Da li mislite da on može da pobedi koronu bez hrabrih lekara, koji su ostavili svoje porodice i koji su svesno došli na prvu liniju fronta da se bore za sve građane Srbije i ako znaju da mogu da obole?S druge strane, imamo nešto neverovatno. Savski trg i grupu ljudi koji se vesele, koji pevaju i igraju. Pitam se čemu se oni vesele? Čemu se raduju? Da li se raduju smrti preko 5.000 naših sugrađana? Da li se raduju preko 60 mojih kolega lekara, sestri, tehničara, koji su preminuli boreći se za njih, boreći se na prvoj liniji fronta? Čemu se oni raduju? Verujte mi, oni se ne raduju. Moje kolege i ja se ne radujemo, mi zajedno patimo i oplakujemo.S jedne strane, imamo borce, sa druge strane, imamo nepromišljene ljude koji ne znaju šta rade. Zamislite kako se osećaju moje kolege kad nakon 12 ili 24 sata u zoni izađu izmoreni, željni svoje porodice, željni svojih prijatelja i vide nekolicinu ljudi koji se vesele, raduju i koji ne nose maske. Zamislite i zapitajte se kako se oni osećaju?To nije najgore, nekima smeta snažna Srbija, smeta im vakcinacija, smeta im borba protiv kovida. Sećamo se svih laži da korona ne postoji, da je vakcina laž, da će nas čipovati, da ćemo postati poslušni i da ćemo ostati sterilni, da nećemo imati potomstvo i mnogo toga? Sećamo se da su govorili da se predsednik neće vakcinisati zato što on ne veruje u koronu, a danas je predsednik Republike vakcinisao. Vakcinisala se cela Vlada, vakcinisao sam se i ja mnoge moje kolege koje ovde sede. Svi verujemo u koronu i želimo da je pobedimo. Sada imaju neku novu ideju, vakcina ne stvara antitela, pa rade neke testove gde to pokušavaju da potvrde, ali je problem što oni ne znaju osnovne stvari o imunitetu. Znate, kada se neko vakciniše "Sputnikom" ili "Fajzerom", njemu je bespotrebno da radi IGG obična antitela. Potrebno je da radite antitela na spajk protein, a rezultate koji su oni prikazali su u stvari ti lažni rezultati na obična antitela koji vakcinisani od „Fajzera“ i „Sputnika“ neće razviti.Znate, da biste razumeli kako vakcina deluje i šta je imunitet mora da poznajete imunitet. Imunitet je toliko kompleksna stvar koja se sastoji iz 1.001 elementa i koja je, čak i studenti medicine, lekari teško razumeju. Znate, antitela se samo vrh ledenog brega, ona služe da kada virus uđe u ljudski organizam da se brzo vezuje za virus i da ne dozvole da on uđe u ćeliju, ali čak i mnogi ljudi koji su preležali koronu nemaju antitela i ona nisu jedini faktor koji će obezbediti, bezbednosti, sigurnost našem organizmu.

i kada virus sledeći put uđe u naš organizam oni će u roku od nekoliko sati početi da produkuju veliku količinu antitela, koji će vezati virus i izbaciti ga napolje pre nego što uđe u ćeliju,

Morate da pogledate u oči porodicu ljudi kada im saopštavate da im je otac, brat, prijatelj, preminuo od korone, a to nije lako. Lako je njima da se vesele, da pevaju, da igraju, kada se nisu susreli sa bolom koja porodica nosi nakon gubitka bližnjeg.Verujte mi, kada kažem da moje kolege i ja danas ne slavimo, mi patimo, oplakujemo i žalimo svakog građanina Republike Srbije, svakog građanina sveta koji je preminuo od korone. Žalimo porodicu koja mora da živi sa gubitkom oca, majke, brata, sestre, deteta ili koga već. Žalimo svaku mladu i staru osobu koja je pobedila koronu, a koja se sada nosi sa teškim posledicama korone. Mi patimo, oplakujemo, ali se borimo. Borimo se godinu i po dana već i ne posustajemo, jer se uvek setimo da smo pobedili i Prvi i Drugi svetski rat, da smo pobedili nemaštinu, razaranje, bombardovanje, variolu i mnoge druge bolesti samo zato što smo bili zajedno i što smo se zajedno borili, i nećemo dozvoliti nekolicini da uništi i razori naše jedinstvo.Ja vas zato sve pozivam da se vakcinišete, da se pridržavate mera. Želim da ponudim jedno veliko hvala svim mojim kolegama koji su danas, koji će biti i sutra, preksutra, dok god je to potrebno da se nalaze na prvoj liniji fronta i da se bore protiv korone.

Hvala vam puno. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi ministre, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, kaže se da mostovi i putevi spajaju predele i ljude. Naravno, to je tačno i u prilog tome i te kako idu mostovi na rekama Drini, Savi i Uvcu, između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.Na dnevnom redu današnje sednice je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnim međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Naime, radi se o 11 mostova na pomenute tri reke, a u skladu sa potpisanim sporazumom 18. septembra 2020. godine u Bratuncu i koji će u skladu sa potrebama biti rekonstruisani i održavani.Prema ugovornim obavezama Republika Srbija vršiće održavanje i rekonstrukciju šest mostova i to na reci Drini, dva na graničnom prelazu u Malom Zvorniku, dva u Ljuboviji, po jedan u Bajinom Bašti, na graničnom prelazu Trbušnica. Bosna i Hercegovina vršiće održavanje i rekonstrukciju pet putnim međudržavnih mostova i to na reci Savi, granični prelaz Sremska Rača i tri mosta na graničnim prelazima na reci Uvac.Potvrđivanje sporazuma sigurno će doprineti daljem razvoju i unapređenju regionalne infrastrukture ali i produbljivanju bilateralnih odnosa dve zemlje. Značaj predmetnih mostova i njihova bezbednost je velika a posebno je značajna za građane koji žive u pograničnim mestima i koji zbog različitih potreba i obaveza gotovo svakodnevno koriste.Pored

iz zapadne Srbije, iz grada Užica i nije mi lako da nađem prave reči kojima bih izrazila značaj izgradnje auto-puta Miloš Veliki od Beograda do Preljine i dalji nastavak izgradnju od Preljine do Požege za celu zapadnu Srbiju, imajući u vidu sve probleme i teškoće i nebezbednost dosadašnjeg putovanja Ibarskom magistralom. Rasterećenost i bezbednost saobraćaja i izgradnjom ovog dela auto-puta na značajnom nivou i višestruko doprinosi kvalitetu putovanja. Najava završetka radova na delu auto-puta od Preljine do Požege za januar 2022. godine je nesumnjivo novi zamajac razvoja cele zapadne Srbije. To će sigurno rezultirati razvojem novih investitora i otvaranjem novih radnih mesta i boljem standardu građana ovog dela zemlje.Turistički potencijali zapadne Srbije kako oni manje poznati, tako i veliki turistički centri poput Zlatibora, Tare, Zlatara izgradnjom auto-puta dobiće mnogo više na značaju i sigurna sam da će znatno povećati broj turista koji će posetiti naš kraj. Takođe, pozdravljam najavljena nova ulaganja od trista miliona dinara u aerodrom "Ponikve", čijim će puštanjem u rad biti upotrebljena infrastruktura bržeg bezbednijeg i savremenog putovanja kako domaćih tako i stranih putnika do ovih krajeva zemlje, bilo da u njih dolaze poslovno, turistički ili iz nekih drugih razloga. Budući razvoj avio saobraćaja sa aerodroma "Ponikve" pored putničkog otvara mogućnost i razvoja i kargo transportnog saobraćaja koji će omogućiti transport roba, a posebno voćarskog asortimana proizvoda u svežem stanju do najudaljenijih delova sveta.Ovde prvenstveno mislim na crveno zlato, našu malinu, najboljeg kvaliteta u svetu, koja se na velikim površinama uzgaja u celoj zapadnoj Srbiji i koja je sve više tražen proizvod na svetskom tržištu.Ovom prilikom osvrnula bih se i na još dva velika infrastrukturna projekta značajna, kako za nas Užičane, tako i za ceo Zlatiborski okrug i dalje za sve koji vrše transport i putuju ka Republici Srpskoj, BiH i Crnoj Gori.Radi se obilaznici oko Užica i tunelu „Kadinjača“ prema Bajinoj Bašti i dalje ka Republici Srpskoj i BiH.Aktivnosti BiH.Aktivnosti na izgradnji obilaznice oko Užica započete su još davne 1990. godine, a radovi su dalje započinjani 1993. i 2006. na trasi cele obilaznice rešeni su imovinsko-pravni odnosi u dužini od 4.846 metara i značajna je jer bi se njenom izgradnjom izmestio deo trase državnog magistralnog puta iz užeg gradskog jezgra imajući u vidu nepovoljnu saobraćajnu infrastrukturu grada kao intenzivan tranzitni saobraćaj koji takođe prolazi centrom grada.Realizacijom ovog projekta rešili bi se dobrim delom i dugogodišnji problemi Užičana vezani za aero zagađenost kao posledicu uticaja saobraćaja.Želim da naglasim da je predsednik Republike Aleksandar Vučić pre nekoliko dana upravo spomenuo da će obilaznica oko Užica, posle toliko godina, 30 godina od početka prvih radova na njoj, negde u septembru ove godine početi sa izgradnjom.Nadam se uvaženi ministre Momiroviću i vi ste upoznati sa problemom ove obilaznice i ovog dela i da će zaista izgradnjom ove obilaznice, doprineti sve boljem, bezbednijem saobraćaju, kako građana Užica, samog grada, tako i boljem i bržem tranzitnom saobraćaju.Kada

2013. godine Bajina Bašta i Užice zajedno intenzivno rade na pripremi dokumentacije i do sada su urađene prethodne studije opravdanosti, generalni idejni projekat i dati su lokacijski uslovi. Ovaj nivo dokumentacije je dovoljan da se otpočnu pregovori o izgradnji tunela „Kadinjača“ i nadamo se da će u doglednoj budućnosti se to i desiti.Ja sam sigurna uvaženi ministre Momiroviću da će se uz vaše lično angažovanje i pomoć i uz pomoć vašeg Ministarstva, Vlade Srbije i predsednika Republike svi navedeni infrastrukturni projekti o kojima sam govorila privesti nameni u predviđenim rokovima, a na dobrobit svih građana Republike Srbije.U danu za glasanje podržaću predloženi zakon. Hvala. Hvala.